Ta zakon se nanaša samo na te subjekte, ki so navedeni v zakonu, organizatorji množičnih prireditev so pa tudi drugi in tam tudi nastopajo rokodelci. In tisti, ki so organizatorji, pač po tem zakonu niso upravičeni, če niso iz naslova podpornega okolja po tem zakonu. tako piše zakon, kajne. Vi ste selektivno napisali, komu kaj pripada, kdo lahko kandidira, kdo bo plačan, kdo mora kaj imeti. Ne gre pa to kar na splošno po dolgem in počez, kajne. Gospod sekretar, ni to tako, kot ste povedali.

Če pa pogledate recimo 18. in 19. člen, se pravi, ki pa definirata sam program in ukrepe ter finančne spodbude, ki izhajajo iz teh ukrepov, pa je tu seveda, bom rekel, jasno napisano zelo odprta formulacija tega, kdo lahko pravzaprav za te ukrepe kandidira in za to pridobi tudi javna sredstva.

Hvala. Želi še kdo pri 19. členu razpravo.? (Ne.) Če ni, zaključujem razpravo pri 19. členu. In prehajamo na 20 člen. V razpravo dajem 20. člen in amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ja, gospod Jože Tanko, izvolite. JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa. S tem amandmajem povečujemo sredstva, ki so namenjena izvajanju tega zakona, za 500 tisoč celotno povečanje tega zneska bi namenili izvajanju rokodelskih centrov, konzorcij rokodelskih centrov v Zvezi društev upokojencev, Kmetijsko-gozdarski zbornici za izvajanje tega mislim, da je to, če želimo dodati kaj k razvoju, je to to, sicer je, vse ostalo je obstoječe stanje. Mislim, da Vlada in vsi tisti, ki podpirate ta zakon, bi pravzaprav to mogli z največjim veseljem podpreti. Hvala lepa. Hvala. Želi še kdo razpravljati pri 20. členu in amandmaju? (Da.) Ja, še kdo? Gospa Živic, izvolite. Hvala za besedo. Jaz bom še enkrat ponovila, no, saj vsi amandmaji se pač vrtijo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, kjer se vključuje in v zadnjem, 20.členu oziroma amandmaju k dvajsetemu členu se povečujejo sredstva za 500 tisoč evrov. verjetno ste ocenili, da bi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pridobila še dodatnih pol milijona evrov. Ne vem, s kom ste to uskladili, jaz mislim, da je vsem znano, verjetno vam, ki ste tukaj več časa kot jaz, še bolj, da je treba zagotavljati finančna sredstva. Meni, kot sem že povedala, je bistveno, da se sredstva zagotavljajo za tiste pridne roke, to pomeni v imenu subven…, ljudi, ki delajo z rokodelstvom, ki bodo v skladu z zakonom certificirani, ki bodo mogli izpolnjevati pogoje, kjer se bo tudi preverjalo izdelke. Zdaj dodatnih pol milijona evrov za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

predstavnici Vlade, ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gospe Ireni Šinko. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lepo pozdravljeni vsi skupaj!

Podatki o cenah, količinah in poreklo se bodo zbirali pod deležniki v verigi preskrbe s hrano in bodo namenjeni analizi stanja v verigi in pripravljeni morebitni dodatni ukrepi v okviru skupne kmetijske politike za bolj ciljno naravnane investicije. Ukrep bo namenjen tudi pripravi podpor za najbolj perspektivne sektorje in v primeru ugotovitve nesorazmerij verigi preskrbe s hrano, izvedbi ukrepov in podpor za sektorje v težavah v skladu z zakonodajo, ki ureja državno pomoč. S sprotnim spremljanjem gibanja cen, količin in porekla bo lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na daljši rok vzpostavilo transparenten sistem nadzora dogajanja v prehranski verigi in lažje ciljno usmerjeno politiko razvoja prehranskih verig. Z drugo spremembo Zakona o kmetijstvu se ureja pravna podlaga za financiranje izvajanja letnih programov aktivnosti kmetijskih, razvojnih in izobraževalnih organizacij Slovencev v zamejstvu, ki se nanaša na kmetijstvo Ministrstvo bo financiralo izvajanje teh programov, ki izhajajo iz več letnih programov aktivnosti organizacij, letne programe aktivnosti bodo pripravile, predložile te organizacije na podlagi izhodišč ministrstva. V okviru letnih programov aktivnosti bo ministrstvo kmetijskim zamejskim organizacijam financiralo strokovna svetovanja in usposabljanja na področju kmetijstva, medijsko oskrbo in strokovno literaturo na področju kmetijstva, izvedbo in koordinacijo strokovnih posvetov, ekskurzij, čezmejnih srečanj kmetov, izmenjavo znanj in druge aktivnosti, povezane s sodelovanjem organizacij z matično državo na področju kmetijstva. Te aktivnosti niso del financiranja Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Če pogledamo spremembe po členih v veljavnem Zakonu o kmetijstvu, se bo dopolnil 61., za 61.m členom se doda novo poglavje 5b poglavje z naslovom Zbiranje podatkov v verigi preskrbe s hrano, ki obsega dva nova člena, in sicer 61.n člen, ki ureja zbiranje podatkov, določa organ, ki zbira podatke, kateri podatki se zbirajo, zavezance za poročanje, varovanje zbranih podatkov, obdelavo podatkov ter določbo, da minister z odredbo določi zbiranje podatkov na način pošiljanja podatkov in podrobnejše pogoje za izvedbo zbiranja ter potem še 61.o člen, kjer so pojasnjeni posamezni izrazi, kot so zavezanci po verigi, velikost podjetja, pomen izrazov ponderirana cena, odkupna in prodajna cena ter javno dostopne bilance. Za 128. členom veljavnega zakona se doda 128.a člen, kjer je predvideno financiranje letnega programa aktivnosti, ki se nanaša na področje kmetijstva in ga izvajajo organizacije v sosednjih državah z različno statusno pravnih oblikah, ki deluje v skladu s pravnim redom sosednjih držav. V členu je določeno, da sredstva za izvajanje letnih programov aktivnosti organizacij zagotovi ministrstvo v skladu s sprejetim proračunom Republike Slovenije. Financiranje na letnem nivoju se podrobneje določi na podlagi letnih finančnih izhodišč ministrstva. Vlada z uredbo podrobneje določi vsebino več letnih in letnih programov aktivnosti, sestavo, način odločanja in način dela komisije, vsebino javnega razpisa, upravičene aktivnosti, ki se financirajo, merila in točkovni za ocenjevanje vlog in pogoje za pridobitev finančne podpore. Prav tako se v javnem razpisu med drugim podrobneje določi obdobje financiranja in višina sredstev ter rok za vložitev vloge. Poglavje tržno-informacijski sistem in kmetijsko knjigovodstvo se spremeni v tržno-informacijski sistem, informacijski sistem za spremljanje podatkov o verigi preskrbe s hrano in kmetijsko knjigovodstvo. Za 170. členom veljavnega zakona se doda nov 170.a člen, ki opredeljuje informacijski sistem za spremljanje podatkov verige preskrbe s hrano in opredeli zavezance, ki vnašajo podatke v navedeni informacijski sistem. Potem pa se spremenijo še 172., 174., 175 in 176. člen, ki se nanašajo na izvajanje nadzora, dodelitev pooblastil inšpektorjem, ukrepi zaradi ugotavljanja nepravilnosti pri poročanju ter izrek glob zaradi nepravilnega poročanja. Sestavni del oziroma predloga zakona so pa tudi odredba in pa uredba. Hvala. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici dr. Vidi Čadonič Špelič. Izvoli. Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovana ministrica z ekipo, ostali prisotni! 44. TRAK: (NB) – 14.15 (Nadaljevanje) Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 18. nujni seji, 5. 7., letos, kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Uvodoma je predstavnica predlagatelja, torej ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Irena Šinko, obrazložila in povzela ter izpostavila namen predlaganih dopolnitev in sprememb, pri čemer je izpostavila ključni spremembi, ki ju prinaša predlog zakona in sicer zagotovitev pravne podlage za zbiranje, spremljanje, analiziranje podatkov o cenah in količinah ter poreklu v verigi preskrbe s hrano ter pravne podlage za financiranje izvajanja letnih programov aktivnosti kmetijskih, razvojnih in izobraževalnih organizacij Slovencev v zamejstvu, ki se seveda nanašajo na kmetijstvo. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povzela bistvene pripombe iz pisnega mnenja ter se opredelila do predlaganih amandmajev koalicijskih poslanskih skupin, in sicer je povedala, da so v njih pripombe Zakonodajno-pravne službe večinoma upoštevane. Predstavnik Državnega sveta je povzel mnenje Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in povedal, da predlog zakona podpira, pri tem pa je med drugim izpostavil, da sta transparentnost transparentnost in analiza podatkov ključni za razvoj v prehranski verigi ter opozoril na nesorazmerja v cenah med pridelovalci in trgovci ter na odsotnost ukrepov. Predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je povedal, da v zbornici predlagane spremembe in dopolnitve podpirajo. Slovenije je izpostavil, da prav tako podpirajo predlog zakona, čeprav kot kmetijska organizacija niso bili povabljeni k sodelovanju pri kreiranju predloga zakona ter je opozoril na negotovost v nekaterih členih v zvezi glede na izvajanje poročanja, ki ga bodo morali kot zadružna zveza poročati, in ker imajo različne vloge v tem zakonu. Predstavniki krovnih zamejskih organizacij, so seveda predlagane spremembe in dopolnitve podprli. V razpravi so člani odbora izrazili podporo zakonu. Zlasti so pozdravili skrb za slovenskega kmeta v zamejstvu. Člani iz vrst opozicije pa so glede predvidenega poročanja o cenah, količinah in poreklu, izrazili tudi skrb, da bo takšna predlagana ureditev za kmete predstavljala dodatno administrativno breme. Ministrici so zastavili tudi nekaj dodatnih izvedbenih vprašanj glede predlagane ureditve, na katere je ministrica tudi odgovorila.

Odbor je nato v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in ga soglasno podprl. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svobode, zanjo gospa Mateja Čalušić. Hvala za besedo. V negotovem času, času globalnih kriz, je ena ključnih nalog države zagotavljanje prehranske varnosti. Močni vplivi na delovanje prehranske verige so prisotni od začetka pandemije COVID-19 in se nadaljujejo z vojno v Ukrajini. V kriznih časih je ključno, da je hrana potrošnikom cenovno dostopna, zato je Vlada Roberta Goloba z namenom ohranjanja kupne moči potrošnikom, že v lanskem letu izvedla ukrep primerjave cen osnovnih živil, ki je na mehek način reguliral maloprodajne cene izbranih osnovnih živil. Spremljanje cen prehrambnih proizvodov je blažji ukrep, ki je trgovce usmeril k večji konkurenci in manjšemu dvigu cen osnovnih proizvodov. Torej cene proizvodov se niso dvigovale v skladu z inflacijo, nasprotno, se je za večino popisanih živil dosegla stabilizacija (nadaljevanje) S spremembo Zakona o kmetijstvu se kot država ponovno hitro in učinkovito odzivamo na neravnovesje v prehranski verigi, zato se vzpostavlja zbiranje in analiziranje podatkov o cenah, količinah in poreklu v celotni verigi preskrbe s hrano. Podatki bodo posledično služili za pripravo učinkovitih in usmerjenih ukrepov za posamezne deležnike v verigi s preskrbo s hrano. Konstantna analitična obravnava podatkov vzdolž verige preskrbe s hrano je potrebna tudi zaradi dviga splošne pripravljenosti države ob novih negativnih zunanjih vplivih v prihodnosti in s tem hitro ter učinkovito pomoč sektorjem v težavah. Slovenija je s tovrstnim zbiranjem podatkov unikum, saj nobena država EU v Evropski uniji ne spremlja razmerja na prehranskem trgu na tako analitičen način kot naša. Poseben vidik predstavlja tudi spodbujanje prenove kmetijskega zadružništva v Sloveniji, ki mora okrepiti položaj in vlogo slovenskega kmeta v agroživilski verigi, še zlasti na lokalni ravni. To bo prispevalo tudi k temu, da se zmanjša razlika med odkupno in prodajno ceno. Vnaprej določene letne minimalne odkupne cene na podlagi zavezujočih odkupnih pogodb gotovo ožijo možnosti špekulantskih odpovedi trgovcev. Modeli oblikovanja cen po panogah torej omogočajo, da se pridelek najprej prodaja doma. K temu sodi tudi razmislek o opolnomočenju funkcije varuha odnosov preskrbe s hrano pri preprečevanju nepoštenih poslovnih praks. Glede na sodobne izzive na trgu ni dovolj le priprava trimesečnih rednih poročil, v katerih varuh navaja svoje aktivnosti o stanju na področju nepoštenih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano. Povprečne odkupne cene na primer slovenskega glavnega goveda in mleka so v preteklih letih vedno zaostajale za povprečnimi odkupnimi cenami na skupnem evropskem trgu. Na podlagi podatkov evropske komisije in tržno informacijskega sistema za mleko in mlečne izdelke ter goveje meso so slovenski kmetje v zadnjih letih prejeli 158 milijonov evrov manj za oddano mleko, 25 milijonov evrov manj za mlado pitano govedo kot v povprečju evropski kmetje. Ravno zato je pomembno, da se zagotovi ekonomska varnost slovenskega kmeta in spodbuja večjo panožno organiziranost. Vlada Roberta Goloba je znova naredila korak naprej. Če je v času največje inflacije z omenjenimi ukrepi zaščitila slovenskega potrošnika pri nakupu osnovnih živil, pa s spremembo Zakona o kmetijstvu daje osnovo za zaščito slovenskih kmetov in kmetic v prehranski verigi.

Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovana ministrica s sodelavkama, kolegi, kolegice! Vsem skupaj lep pozdrav! Kot je bilo že rečeno, imamo pred sabo Zakon o kmetijstvu, novela, ki se dotika dveh zadev. dveh zadev. Najprej zakon zadeva financiranje kmetijskih dejavnosti, kmetijskih razvojnih in pa izobraževalnih organizacij Slovencev v zamejstvu, ko naj bi se na letni ravni tem institucijam zagotovilo 225 tisoč evrov. S tem v Poslanski skupini SDS nimamo nobenih pripomb oziroma celo pozdravljamo idejo ljudi na ministrstvu oziroma resorne ministrice, da se je dotaknila tudi naših v zamejstvu na tem področju. Potem pa imamo še eno rešitev, citiram: »V Zakonu o kmetijstvu se ureja pravna podlaga za zbiranje, spremljanje in analiziranje podatkov o cenah, količinah in poreklu v verigi preskrbe s hrano. Z vzpostavitvijo tega sistema bo država zagotovila primeren mehanizem za učinkovito ukrepanje z namenom zagotavljanja prehranske varnosti.« Vse to se zelo lepo sliši v teoriji. Že zakonske dikcije pa so pokazale predvsem na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe, da je ogromno pomanjkljivosti, ki so jih sicer z amandmaji poslanske skupine koalicije na matičnem delovnem telesu deloma, mi v Poslanski skupini SDS upamo, da zadovoljivo rešile. Imamo pa kar nekaj problemov v poslanski skupini pri izvedbi tega zakona. Zakaj? Trenutno imamo na podlagi Zakona o kontroli cen, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport odredbo, ki je zelo podobna osnutku odredbe, ki so nam jo tudi predstavniki ministrstva predstavili, ki govori o tem,

Skratka, najprej ključno vprašanje, zakaj, če je sosednje ministrstvo pripravilo neko odredbo na podlagi enega zakona, sedaj pod nujno je treba spremeniti oziroma narediti uredbo s področja resorja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je skoraj 90 % »copy-paste« odredbe, ki je že v veljavi s 1. 7. Zanimivo je, da se sedaj mudi, torej ob dveh zadevah. Ob tem, da s 1. 7. že imamo odredbo in pa s tem, da februarja, ko se je odpiral Zakon o kmetijstvu, ni bilo nikjer ne duha ne sluha, kako je potrebno to to področje urediti. V Poslanski skupini SDS se tudi sprašujemo kaj bo potem s to uredbo s strani Ministrstva za gospodarstvo, ker v prehodnih določbah odredbe resornega ministrstva nič ne piše kaj bo za tisto odredbo. In še enkrat, zakaj se je šlo spreminjati Zakon o kmetijstvu, če pa imamo pri Zakonu o kontroli cen in s tisto odredbo po našem mnenju zadeve dokaj solidno urejene? Naslednja stvar, ki nas skrbi v Poslanski skupini SDS je to, da se očitno s tem zakonom in pa s to nastajajočo odredbo dosegajo nova administrativna bremena za slovenske kmete. Kajti, ko preberemo poročilo o kmetijskih pridelkih in živilskih izvodih, kaj vse bodo morali zavezanci, za katere točno še ne vemo kaj bodo, sicer v zakonu je navedeno, da se ne bo dotikalo vseh kmetov, storiti, ampak verjetno bodo nekateri, predvsem večji kmeti oziroma organizacije se spraševali zakaj poročati znova in znova o nečem, kar je vsaj slovenskemu potrošniku v večini znano. Na drugi strani nas tudi skrbi, da to uvajanje nekih spet novih IT tehnologij za poročanje, da bo na koncu izplen podoben, kot je pri košarici cen osnovnih živil, dober in velik piar, ki pa jih bodo statistični podatki in pa kazalci negirali. Tako da, še enkrat, na žalost nas v Poslanski skupini SDS skrbi, da kljub temu, da vsi vemo, da je kmet prvi in najbolj pomemben člen v prehranski verigi, da tudi s tem zakonom in pa s to odredbo ne bo nič več padlo v njegovo denarnico oziroma njegovo delo ne bo nič več cenjeno. Ampak v Poslanski skupini SDS smo se odločili, da podpremo tako amandmaje na delovnem telesu kot tudi bomo danes podprli ta predlog zakona v upanju, da se čez kakšnega pol leta ne bomo srečali in ugotovili, da je ta zakon, kot rečeno, podoben kot košarica, prazen nič, ki ga statistika ubije. Hvala.

Vlada je uvedla spremljanje cen košarice živil, v kateri naj bi se cene znižale po besedah predsednika vlade kar za 25 %. V Novi Sloveniji ob nakupu hrane ugotavljamo ravno nasprotno, zato nas zanima, v katerih trgovinah kupuje predsednik Vlade? Očitno tudi sam ne verjame v drastično pocenitev hrane, zato je napovedal v maju na tiskovni konferenci nov ukrep. To je odredba, ki naj bi jo podpisala minister za gospodarstvo in ministrica za kmetijstvo. Ob tem je pozabil na pravno podlago za to odredbo, ki se je začela uporabljati julija letos in jo je v resnici podpisal minister Han. Torej, kljub Golobovi obljubi, da ne bo več obljubljal, se mu je zgodilo ravno to. Zato je moralo ministrstvo za kmetijstvo po hitrem postopku pripraviti pravno podlago za spremljanje cen in to je torej Zakon o kmetijstvu. Na osnovi tega zakona bo sprejeta nova odredba, ki jo bo tokrat pač podpisala ministrica za kmetijstvo in samo lahko upamo, da bo usklajena z odredbo, ki jo je podpisal minister Han in po kateri

V Novi Sloveniji tudi podpiramo poštene odnose v prehranski verigi. Tudi nas zanima, kdo je v resnici največji zaslužkar, kajti občutek imamo, da včasih kažejo s prstom drug na drugega, potrošniki pa jim verjamemo Tako v Novi Sloveniji podpiramo osnovno idejo zakona, pri tem pa opozarjamo, da je že letos februarja Državni zbor sprejel spremembo Zakona o o kmetijstvu in bi bilo modro, da bi Vlada, če bi takrat imela program dela in tudi nabor ukrepov proti draginji, takrat torej predlagala tudi pravno podlago za spremljanje cen, kar moramo danes delati po hitrem postopku. Čudi nas, da se Vlada oziroma Ministrstvo za kmetijstvo ni zadosti usklajevalo z deležniki, ki bodo morali po odredbi poročati, o tem nas deležniki obveščajo. Od ministrstva zato dejansko pričakujemo, da se bo v največji možni meri usklajevalo tako z deležniki, da bodo ti razumeli, katere podatke bodo morali pošiljati, da bodo ti podatki uporabni in primerni za obdelavo, kajti samo takšni podatki bodo dali tudi želeni rezultat, to pa je znižanje cen hrane za potrošnike na eni strani in pravične zasluge, zaslužke na drugi strani. Namreč 200 tisoč evrov, ki jih Vlada predvideva samo za vzdrževanje računalniškega sistema, je po Novi Sloveniji, po mnenju po mnenju Nove Slovenije res zelo veliko, nikakor pa teh 200 tisoč ni garant, da bomo dejansko dosegli cilje tega zakona. V zakonu Vlada namenja tudi 225 tisoč evrov slovenskim zamejskim kmečkim organizacijam, kar je v primerjavi s ceno vzdrževanja IT sistema res malo, vendar pozdravljamo tudi ta denar. V Novi Sloveniji zato pričakujemo, da bodo ukrepi iz omenjenega zakona res delovali, kajti pri tako visokih cenah hrane ni več ne časa ne prostora za popravni izpit. V Novi Sloveniji bomo ta zakon podprli in seveda z zanimanjem spremljali njegove rezultate. Hvala lepa. Hvala. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil gospod Damijan Zrim. Izvoli. DAMIJAN ZRIM (PS SD): Spoštovani predsedujoči, spoštovana ministrica, cenjene kolegice in kolegi. zaradi vedno večjih zunanjih vplivov na kmetijske trge, kot so na primer zdravstvene … Zdravstvene vojne ali ekonomske krize, ki imajo negativne posledice na delovanje prehranskih verig, moramo kot država sprejeti mehanizme, kako ukrepati v primeru, da bi bili prehransko neogroženi. Predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki so pripravili današnji zakon, menijo, da je za zagoti…, zagotovitev hitrega in učinkovitega ukrepanja države nujno, da se vzpostavi sistem spremljanja gibanja delovanja prehranskih verig, zbiranje podatkov o cenah, količinah in poreklu v verigi preskrbe s hrano, saj bomo oziroma bo Vlada le na podlagi kontinuiranega spremljanja gibanja in delovanja prehranskih verig lahko pravočasno ter s ciljnimi ukrepi spodbudila delovanje omenjenih verig oziroma pomagala ogroženim sektorjem. spremembo zakona predlagatelji želijo določiti pravno podlago za izvedbo zbiranja in analiziranja podatkov o cenah, količinah in poreklu v verigi s prehrano ter priprave poročil za izvedbo morebitnih dodatnih ukrepov namenjenim deležnikom v verigi s prehrano. Sistem sprotnega spremljanja podatkov o cenah, količinah in poreklu bo tako omogočal resornemu ministrstvu, da bo lahko na daljši rok vzpostavilo transparenten sistem analiziranja podatkov v prehranskih verigah in lažje ciljno usmerjalo politiko razvoja prehranskih verig ter slovenskega kmetijstva. Zaradi različnih zunanjih vplivov, ki še kako vplivajo na delovanje v verigi preskrbe s hrano od kmeta do kupca, je zbiranje ter spremljanje podatkov o cenah, količinah in poreklu vzdolž celotne verige nujna, saj bomo le tako kot država hitro in

Komisije Državnega sveta, ki meni, da bo s pomočjo tega zakona možno ugotoviti dejanska cenovna razmerja v verigi s prehrano. Le-ta so trenutno najmanj ugodna za prvega verigi, in to je kmet, ki pa bi moral biti po mnenju Socialnih demokratov najbolj cenjen oziroma bi moral za svoje pridelke in izdelke dobiti pošteno plačilo. Trenutno nimamo podatkov o tem, kakšni so donosi znotraj verige, zato tudi težko govorimo o transparentnosti in preglednosti, kakšen delež kolača si kdo odreže oziroma kdo v tej verigi služi na debelo, kdo je popolnoma stisnjen v kot. Vse skupaj nam je sicer jasno, kdo je deležen največjega kosa pogače in kdo najmanjšega, a treba je najti tudi za koliko si kdo odreže večji kos posledično, kdo pa tega izsiljuje. Socialni demokrati tu imamo jasno stališče - treba je zaščititi slovenske pridelovalce in povrniti status, kot so ga imeli že nekoč. Predlagani zakon, o katerem bomo danes odločali, je korak k temu, da postanejo prehranske verige bolj pregledne, bolj transparentne, čez čas pa bomo na podlagi pridobljenih podatkov imeli jasno sliko, kdo je tisti, ki ima znotraj verige najboljši položaj in kdo najslabšega. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov soglasno podprli. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavila dr. Tatjana Greif. DR. Hvala. Spoštovani predsedujoči, spoštovani zbor! Glavni namen zakona je vzpostaviti pravno podlago za spremembo in za spremljanje ter analizo podatkov o cenah, količinah in poreklu v verigi preskrbe s hrano. Prehranska veriga je v resnici nekakšna kaskada izkoriščanja v živilstvu, kajti izkoriščanje v kapitalističnem sistemu je nuja. Konkurenca deležnike sili v zniževanje produkcijskih stroškov v tekmovanju z ostalimi deležniki, močnejši izkorišča šibkejšega, trgovski kapital tako izkorišča industrijski kapital, ki izkorišča kmetijski kapital, vsi skupaj pa še najbolj izkoriščajo malega kmeta in delavca v živilskopredelovalni industriji. Mali kmet se v tej verigi kaže kot pridelovalec, to je tisti deležnik, ki je v celotni verigi najšibkejši člen, kot je tudi ugotavljalo prvo poročilo varuha prehranske verige, delavci pa niso niti deležniki v tej verigi in so v vsej zgodbi v celoti spregledani. Država je desetletja s figo v žepu poskušala izboljšati odnose v prehranski verigi. Že leta 2010 je bila ustanovljena delovna skupina za ureditev razmer v verigi preskrbe s hrano, podpisan je bil tudi kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi, a se dobri nameni niso ravno uresničili. Leta 2014 smo v Sloveniji uzakonili institucijo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Dva meseca zatem je bila uradno zaključena skoraj desetletna saga privatizacije Mercatorja, nekoč največjega slovenskega trgovca v 100 % lasti države. Mesec dni zatem, ko je vlada Mira Cerarja imenovala prvega varuha prehranske verige, je sprivatizirala Žito, zadnjega od nekdaj paradnih konj slovenske živilskopredelovalne industrije. Praktično vsa družbena agroživilska industrija se je sprivatizirala za bagatelo, prodala ali propadla, Kolinska, Droga, Fructal, Ljubljanske mlekarne, Intes Maribor, Talis, Radenska, Laško, Union, Tovarna sladkorja Ormož, ABC Pomurka in tako naprej. Tranzicija je odnesla tudi samooskrbo. Država se je v denacionalizaciji odrekla tudi več kmetijskim zemljiščem, z vsem tem je izgubila domala vse vzvode za vpliv na delovanje prehranske verige. V zadnjih nekaj letih smo se dodobra zavedli, kako zelo strateški je pomen oskrbe s hrano. Država mora aktivno posegati v prehransko verigo, če želi zagotoviti, da preskrba s hrano ne bo služila zgolj kovanju čim večjih dobičkov, ampak stalni in nemoteni preskrbi prebivalstva s kvalitetno in zdravo hrano. Zato so potrebni čim bolj natančni podatki o praksah znotraj prehranske verige. Zakon, ki ga obravnavamo, ustvarja pravno podlago za zbiranje teh podatkov, zato je korak v pravo smer. V Levici tudi menimo, da bodo ti podatki v prihodnje lahko služili mnogo širšemu naboru ukrepov, saj so uporabni kot zametek družbenega planiranja proizvodnje in preskrbe s hrano, ki bo ob podnebnem zlomu moralo nadomestiti tržne mehanizme proizvodnje in distribucije. Z novelo zakona se prav tako ureja financiranje kmetijske dejavnosti, kmetijskih, razvojnih in izobraževalnih organizacij Slovencev v zamejstvu. V Poslanski skupini Levica bomo predlog zakona podprli. Hvala.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili čez pol ure, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 41. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 15:15,

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora. Prehajamo na glasovanja Državnega zbora o predlogih odločitev. Državni zbor bo glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 2., 3., 4., 5. in 1. točka dnevnega reda. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah, v okviru skrajšanega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Oprostite, ste rekli, da ne dela. Sem prekinila glasovanje. Dela zdaj mogoče? Zdaj pa je. Okej. Potem pa še enkrat glasujemo o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah. Glasujemo.

In nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu in na seji Državnega zbora predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Navzočih je 80 poslank in poslancev, za je glasovalo 48, proti 31. (Za je glasovalo 48.) (Proti 31.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. In s tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 6. julija, ki je objavljen na e-klopi. Najprej odločamo o amandmaju Vlade k 3. členu. Glasujemo.

amandma je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 22. členu. Če ta amandma ne bo sprejet, postane amandma Vlade k 22. členu brezpredmeten. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine NSi k 31. členu. Glasujemo.

Končali smo z glasovanjem o amandmajih. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona v celoti. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil, zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu in na seji Državnega zbora v tretji obravnavi predlog zakona neusklajen.

Zgodba, da je prišlo do te, bi rekel, zgodovinske, tudi reformne odločitve, je stara dve desetletji. Potrebno je bilo veliko poguma predvsem pa veliko usklajenosti, da pridemo do tega koraka, da danes o tem odločamo. O tem obdobju se je zvrstilo veliko vlad, veliko zdravstvenih in finančnih ministrov. Vesel sem, da smo del skupine, ki je rešitev našla, o vsebini bomo najbrž še govorili, ampak s tega mesta zahvala kolegici poslanki Tamari Kozlovič, strokovnim službam, ministru, ministrovim sodelavkam in sodelavcem in vsem poslankam in poslancem koalicije

Ta zakon je velika prevara. Večina ljudi misli, da bodo plačevali manj kot doslej, resnica je nasprotna. V zakonu natančno piše, kdor ga je natančno prebral, da bodo plačevali več, in to vsako leto več. Kar ne bodo plačevali neposredno od svojih neto plač, neto zaslužka in neto pokojnin bodo plačevali posredno preko slovenskega proračuna, kjer si je Vlada že zagotovila do 240 milijonov evrov varovalke. Za to, da znižujete neto plače in neto pokojnine slovenskih državljank in državljanov in obremenjujete delo in prihodke iz dela ne boste ponudili nič, niti hitrejšega dostopa, niti večje dostopnosti do zdravstvenih storitev, niti njihove večje, višje kvalitete.

Od takrat do danes se je obrnilo 9 let, v katerih smo se neprestano borili za odpravo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Danes to dopolnilno zdravstveno zavarovanje končno nacionaliziramo, jutri ga dokončno ukinjamo. V Poslanski skupini Levica bomo ta zakon z vsemi glasovi podprli. Hvala. Hvala lepa. Kolega Černač, izvolite obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine. ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo seveda glasovali proti noveli tega zakona, ker ne rešuje ničesar. Po letu dni Golobove Vlade so čakalne vrste vedno daljše, po letu dni Golobove Vlade preko 100 tisoč ljudi nima dostopa do osebnega zdravnika kljub gasilskim ukrepom sedanjega ministra z ambulantami za neopredeljene in po letu dni Golobove vlade se dogaja razgradnja javnega zdravstva, namesto da bi se javno zdravstvo krepilo. In ta zakon nobenega od teh problemov ne ureja. Ohranja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, samo ne bo več prostovoljno pač pa obvezno, torej vsi bodo dolžni plačevati obvezen prispevek dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja še naprej v enaki višini kot danes, približno 35 evrov mesečno in vsako leto bo ta znesek revaloriziran glede na stopnjo inflacije. Dodatno temu znesku pa bodo ljudje ne neposredno iz žepov ampak preko davkov in prispevkov vsako leto plačevali dodatnih 240 milijonov evrov, kar zagotavlja ta zakon za pokrivanje primanjkljaja zdravstvene blagajne. Torej vsak posameznik bo plačal približno 200 evrov dodatno preko davkov in prispevkov za to, da bo deležen enakih oziroma verjetno še slabših zdravstvenih storitev kot jih je deležen danes. Seveda je potrebno dopolnilno zdravstveno zavarovanje preoblikovati, o tem se strinjamo vsi, nenazadnje ste to zapisali tudi v vaši koalicijski pogodbi, kjer ste zapisali, da se bo to zgodilo ob celovitem preoblikovanju javnega zdravstvenega sistema, kjer pa je največji problem kateri? Že 18. januar letos, Brdo pri Kranju, gospod Golob, predsednik Vlade, ko imaš na mizi dva problema, en je težek 4 milijarde pa pol, državna zdravstvena zavarovalnica, je takrat govoril, in drugi je težek 50 milijonov evrov, to je tisto, kar stanejo zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstvena zavarovanja, se najprej lotevaš reševanja večjega, je bilo rečeno. Tri mesece za tistem pa so poslanci Svobode vložili v proceduro novelo tega zakona, ne pa celovito reformo, ki bi omogočila celovitejše, racionalnejše, gospodarsko bolj gospodarno upravljanje z glavnim delom denarja v zdravstveni blagajni, torej s 4 milijardami in pol evrov. Torej ste tudi na tem področju v nasprotju z vašo lastno koalicijsko pogodbo. Razmere so slabše kot so bile pred letom dni na področju zdravstva, pa ne zaradi tega, ker vam to govori opozicija, pač pa vam je to nedavno povedal vaš vodja strateškega sveta za zdravstvo pri predsedniku Vlade dr. Brecelj. Torej, ta zakon ne rešuje ničesar, ohranja dopolnilno zdravstveno zavarovanje v enaki višini kot doslej in še dodatno znatna sredstva zajema

Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda - druga obravnava Predloga zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva, v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 6. julija, ki je objavljen na e-klopi. Najprej odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 6. členu. Glasujemo.

Zdaj odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 16. členu. Glasujemo.

Zaključili smo z odločanjem o amandmajih in s tem zaključujem tudi drugo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili sprejeti, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo. Se opravičujem. Boste obrazložili glas v imenu poslanske skupine? (Da.) Izvolite, gospod Tanko. Hvala lepa. Ta zakon je v bistvu posnetek dejanskega stanja. Stanje na področju je slabo. In ta nacionalna posebnost, to se pravi rokodelstvo, je podvrženo počasnemu propadanju oziroma umiranju. Eden od svetovno znanih znanstvenikov je dejal približno takole: Če vedno znova delaš iste stvari na isti način, ni pričakovati drugačnih rezultatov. tudi zato smo v poslanski skupini z amandmajem za obravnavo na odboru predlagali drugačen način. Predlagali smo, da bi se ustanovil državni rokodelski center v Ribnici. S tem bi dali projektu ohranjanja in pa predvsem razvoju rokodelstva tudi drugačen poudarek in pa tudi drugačen »point«. Žal ne ministrstvo in ne koalicija nista prepoznali in podprli profesionalizacije pristopa, ampak ostaja vse razpršeno med različne nosilce. Z amandmaji na odboru in danes tudi na plenarni seji smo poskušali dodati v podporno okolje tudi Kmetijsko-gozdarsko zbornico, saj se veliko rokodelske dejavnosti odvija kot dopolnilna dejavnost na kmetijah. Žal ste tudi tu preprečili umestitev Kmetijsko-gozdarske zbornice 54. TRAK: (SB) in očitno ne toliko iz vsebinskih razlogov kot predvsem iz ideoloških. Zdaj, zanimivo je, da ste v zakonu ohranili konzorcij, ki ni pravna oseba in ste mu dali pravzaprav ključno vlogo pri implementaciji tega zakona in ker konzorcij ni pravna oseba, ste potem to zapeljali na način, da se bo pooblastil za to nek rokodelski center in na ta način ste na nek način uzakonili tudi pralnico denarja, ker boste plačevali nekaj, kar ni pravna oseba in to je po moje svetovni unikum. Edina realna dodana vrednost zakona je financiranje, ki pa je umeščeno v zakon nesistemsko, v nasprotju z Zakonom o javnih financah, ampak tako deluje ta koalicija. Na koncu bi se rad zahvalil Zakonodajno-pravni službi, mimogrede, na seji ste se ji zahvalili tako člani koalicije kot Vlada, ki je vložila 20 ur v to, da se je ta zakon pripravil in da je užiten za obravnavo in v bistvu je to zakon Zakonodajno-pravne službe. Jaz upam, da bo tudi pri naših zakonih Zakonodajno-pravna služba tako proaktivna kot v tem primeru. Kljub tem pomanjkljivostim bomo ta zakon podprli. Hvala lepa. Če ni drugih obrazložitev glasu, potem glasujemo o predlogu zakona.

In sedaj nadaljujemo še s prekinjeno 1. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, v okviru nujnega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

in vam želim še naprej lep dan! Hvala